hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 206.; Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog zakona primili ste u pretince, hitni je postupak, primjenjuje se u skladu sa člankom 161. Poslovnika. Sukladno članku 159. Poslovnika, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, što je u skladu sa člankom 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije i Odbor za vanjsku politiku. Izvješća odbora primili ste na klupe. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja uvodno uzeti riječ? Želi. Izvolite. Državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Davor Božinović. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane gospođe zastupnice, poštivana gospodo zastupnici. Pred vama je Prijedlog zakona o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu, još jedan od zakona kojim se hrvatsko zakonodavstvo usklađuje pravnom stečevinom Europske unije, odnosno odredbama o razvojnoj suradnji ugovora o Europskoj uniji, te Uredbom Vijeća o humanitarnoj pomoći. Predlažemo da se ovaj zakon kako je kazao gospodin potpredsjednik donese po hitnom postupku kako bi se riješila osnovna pitanja vezana za pružanje razvojne pomoći slabije razvijenim zemljama, odnosno humanitarne pomoći inozemstvu. primjenjuje politiku razvojne suradnje koja je komplementarna sa politikom koju provode zemlje članice a koja promiče održiv gospodarski i društveni razvoj slabije razvijenih zemalja, naročito onih najugroženijih, postupnu integraciju slabije razvijenih zemalja u svjetsko gospodarstvo, borbu protiv siromaštva u nerazvijenim zemljama. Uzimajući u obzir obaveze i ciljeve koje su zemlje članice i zajednica preuzele u kontekstu djelovanja Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih organizacija glavni cilj razvojne suradnje je razvoj i očuvanje demokracije i vladavine prava kao i poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda. Humanitarna pomoć od strane Europske unije temelji se na nediskriminaciji a s osnovnim ciljem pomoći najugroženijim ljudima u trećim zemljama, prvenstveno onim slabije razvijenima, žrtvama prirodnih katastrofa, te kriza koje je izazvao čovjek, poput ratova i izbijanja sukoba i od drugih izvanrednih situacija. U svjetlu približavanja Republike Hrvatske Europskoj ali i njezinog šireg pozicioniranja u međunarodnoj zajednici javila se potreba za osmišljavanjem sustavne politike međunarodne razvojne suradnje kao jedne od odrednica hrvatske vanjske politike te za stvaranjem odgovarajućeg zakonodavnog okvira. Republika Hrvatska je unatrag nekoliko godina započela svoju transformaciju iz zemlje primateljice pomoći u zemlju koja je davateljica pomoći i na međunarodnoj i na regionalnoj razini. Primjerice dobrovoljna davanja Republike Hrvatske u fondove UN-a i druge dijelove sustava Ujedinjenih Naroda. Svoju spremnost da aktivnije sudjeluje u procesu izgradnje mira u svijetu te ostvarivanju ciljeva Milenijske deklaracije Ujedinjenih naroda Republika Hrvatska je odlučna potvrditi i povećanjem doprinosa za programe i aktivnosti Ujedinjenih naroda koji će se sustavno povećavati u narednim godinama. Područja na kojima bi Republika Hrvatska mogla prenijeti svoja znanja i iskustva slabije razvijenim zemljama su prijenos iskustava povezanih sa političko gospodarskom tranzicijom, reformski procesi vezani uz usklađivanje društva sa standardima Europske unije, iskustva iz pristupnog procesa Zatim, prijenos iskustava koja su posljedica specifičnih okolnosti rata i porača primjerice razminiranje, forenzika, fizička i psihološka rehabilitacija, pomoć u obrazovanju, obučavanje stručnjaka i tehničkog osoblja primjerice seminari, donacije, stipendije za studij ili boravak u Hrvatskoj tehnička pomoć. Ove činjenice doprinose važnosti potrebe utvrđivanja hrvatskoga zakonodavstva na području razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu. Osnovna pitanja koja se žele urediti ovim zakonskim prijedlogom odnose se na određivanje ciljeva, instrumenata, koordinaciju, provedbu te financiranje razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu koje pruža Republika Hrvatska. Razvojna pomoć kao najznačajniji instrument razvojne suradnje je pomoć u novcu i investicijama čija je temeljna svrha podrška razvoju slabije razvijenih zemalja te prevladavanje hitnih problema i njihovih posljedica. Politika razvojne suradnje jedna je od komplementarnih državnih politika koje podrazumijevaju dobru umreženost i suradnju kako državnih institucija tako i privatnog te nevladinog sektora. Predloženim zakonom omogućit će se uspostava efikasnog sustava za pružanje službene razvojne pomoći koji uključuje sustavnu provedbu politike i bolju koordinaciju između tijela središnje državne uprave, lokalne samouprave, javnih institucija koje u okviru svojih nadležnosti sudjeluju u pružanju službene razvojne pomoći. Budući da politika razvojne suradnje ima vrlo važnu ulogu u provođenju učinkovite vanjske politike jedne države promišljena i usuglašena politička strategija na tom području višestruko je korisna jer pozicionirana država na globalnoj i regionalnoj razini otvara sama sebi niz političkih mogućnosti kao što je sudjelovanje u radu međunarodnih i regionalnih tijela kao i političkim procesima te u konačnici otvara državi i niz gospodarskih mogućnosti. Usvajanjem ovog zakona ispunjava se i obveza iz pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji navedena u Nacionalnom programu Republike Hrvatske za za pristupanje Europskoj uniji za 2008. godinu i u Akcijskom planu za zatvaranje poglavlja 30 – Vanjski odnosi. Stoga, sukladno članku 161. stavku 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora predlažemo donošenje ovog zakona po hitnom postupku. I ako mi dopustite gospodine potpredsjedniče, s obzirom na izvješće o prijedlogu zakona Odbora za zakonodavstvo koji je uložio amandmane vezane za pravno i nomotehničko uređenje ovog zakona predlagatelj odnosno Vlada prihvaća te amandmane. Hvala lijepo. Hvala lijepo, gospodine tajniče. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ u ime odbora? Odbor za vanjsku politiku, gospodin Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Odbor Odbor za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora je na 15. sjednici održanoj 4. prosinca 2008. godine razmotrio Prijedlog zakona o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći u inozemstvu, s konačnim prijedlogom zakona, P.Z.E. br. 206 koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 27. studenog 2008. godine. Odbor za vanjsku politiku raspravljao je o prijedlogu ovog zakona kao matično radno tijelo. Na odboru je istaknuta važnost i interes Republike Hrvatske kao buduće članice euro-atlanskih integracija ali i šireg pozicioniranja Hrvatske Međunarodnoj zajednici te su odlučili podržati ovaj Prijedlog zakona o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći u inozemstvu kojom se određuju ciljevi, instrumenti, koordinacija, provedba te financiranje razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu koju pruža Republika Hrvatska. Republika Hrvatska je tek unatrag nekoliko godina započela svoju transformaciju iz zemlje primateljice pomoći u zemlju davateljice pomoći na međunarodnoj i na lokalnoj razini. Svoju spremnost da aktivnije sudjeluje u procesu izgradnje mira u svijetu kao i ostvarenju ciljeva Milenijske deklaracije Ujedinjenih naroda Republika Hrvatska je odlučila potvrditi i povećanjem doprinosa za programe i aktivnosti Ujedinjenih naroda koji će se sustavno povećavati za svaku slijedeću godinu. Odbor za vanjsku politiku nakon provedene rasprave jednoglasno je podržao prijedlog ovog zakona te odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje Zakona o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Odbor za zakonodavstvo? Nema. Odbor za europske integracije? Nema interesa. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a uvažena kolegica kolegica zastupnica Neda Klarić. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče sa suradnicom, poštovane gospođe i gospodo kolege zastupnici. Radna skupina koju je osnovalo Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija radi izrade Nacrta prijedloga Zakona o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći u inozemstvu a koju su učinili predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, zatim Ministarstva regionalnog razvitka, šumarstva, vodnog gospodarstva, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstva financija, Ministarstva pravosuđa i Ureda za zakonodavstvo ugradili su primjedbe u konačni prijedlog zakona pa je na taj način ispunjena obveza iz pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji za pristupanje EU-a za 2008. i iz Akcijskog plana za zatvaranje poglavlja 30 – Vanjski odnosi. Dakle, govorimo o Zakonu o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu koja će u Hrvatsku u međunarodnim okvirima trasirati kao sposobnu i regionalnu i međunarodnu pomoć onima kojima je to potrebno. Nažalost, ne tako davno i sami smo bili svjedoci vremena kada smo bili u poziciji primati pomoć mirovnih misija kao i humanitarne pomoći a koji nisu naravno jedini oblici pomoći predviđeni ovim zakonom već je važno naglasiti da se donošenjem ovog zakona svrstavamo u krug zemalja koje su spremne pomoći drugim zemljama u brojnim izazovima i stanjima koja su ih zadesila što je vrlo važna uloga u provođenju učinkovite vanjske politike. Otvaraju se političke mogućnosti u radu međunarodnih i regionalnih tijela kako u političkim procesima tako i u nizu gospodarskih mogućnosti. Naravno da to podrazumijeva dobru povezanost i suradnju kako državnih institucija tako i privatnog i nevladinog sektora. Ali ipak treba naglasiti kako se na tom planu već možemo pohvaliti sudjelovanjem u mirovnim misijama kao i dostavom humanitarne pomoći zemljama pogođenim ratnim stradavanjima kao i onima koji su se našli u stanjima potrebe radi elementarnih nepogoda. Sada u svjetlu približavanja Republike Hrvatske Europskoj uniji želimo slijediti razvojnu politiku članica Europske unije bilo kao zemlja primateljica bilo kao zemlja davateljica pomoći. Trebamo raditi na održivom razvitku, na iskorjenjivanju siromaštva, ali i stremiti zajedničkom političkom cilju: jačanju demokracije i vladavine prava te promicanju poštivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda. Civilno društvo, sindikati, organizacije zaposlenika, privatni sektor važni su promotori demokracije, socijalne pravde i ljudskih prava kao i čimbenici formuliranja razvojne politike te pripreme i provedbe konkretnih projekata. Ovaj zakon s obzirom na njegovu važnost, s obzirom da regulira materiju kao pravnu stečevinu Europske unije poštovana gospodo i gospođe zastupnici Klub HDZ-a će podržati. Hvala vam lijepo. lijepo uvaženoj kolegici. Drugih prijava klubova nema. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Najprije uvaženi kolega zastupnik Stjepan Kundić. Izvolite. **Kundić, Stjepan (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, tajniče, kolegice i kolege. Na početku moram istaći da se navedenim zakonom ispunjava obveza iz pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji koja je navedena u Nacionalnom programu Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji za 2008. godinu te u akcijskom planu za zatvaranja poglavlja 30. vanjski odnosi kao što je rekao gospodin tajnik. Ovaj zakon stupa na snagu 1. siječnja 2009. godine. Koje ciljeve na području razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu ima Republika Hrvatska? Prvo, ublažavanje siromaštva i gladi. Drugo, promicanje održivog gospodarskog, društvenog i ekološkog razvoja. Treće, osiguravanje globalnog mira i sigurnosti naročito putem unapređivanja institucija demokracije, vladavina prava, dobrog upravljanja te poštivanja ljudskih prava. Nadalje promicanje opće dostupnosti obrazovanja. Peto, poboljšanje kvalitete osnovnih zdravstvenih usluga, promicanje gospodarske suradnje i pomoć u humanitarnim krizama. Politika međunarodne razvojne suradnje ima vrlo važnu ulogu u provođenju učinkovite vanjske politike jedne države. Promišljena i usaglašena politička strategija na tom području višestruko je korisna jer pozicionira državu na globalnoj i regionalnoj razini kao odgovornog čimbenika, otvara državi niz političkih mogućnosti kao što je sudjelovanje u radu međunarodnih i regionalnih tijela kao i političkim procesima te konačno otvara državi niz gospodarskih mogućnosti. Predloženim zakonom omogućit će se uspostava efikasnog sustava za pružanje službene razvojne pomoći koji uključuje sustavnu provedbu politike i bolju koordinaciju između tijela središnje državne uprave, lokalne samouprave, javnih institucija koje u okviru svoje nadležnosti sudjeluju u pružanju službene razvojne pomoći. Tu su bitna tri načela provedbe; načelo učinkovitosti, načelo transparentnosti i načelo komplementarnosti komparativnih prednosti. Što se tiče načela učinkovitosti Republika Hrvatska će na učinkovit način pružati službenu razvojnu razvojnu pomoć, a koordinacija, vođenje i nadzor projekata razvojne pomoći bit će u skladu s načelima učinkovitosti pomoći iz Pariške deklaracije iz 2005. godine. Što se tiče načela transparentnosti prema kojem će dodjela sredstva za projekte programa i humanitarnu pomoć inozemstvu kao i njihov nadzor temeljiti na načelima dobrog upravljanja te će se provoditi u dogovoru s tijelima državne uprave, lokalne i područne samouprave zatim organizacijama civilnog društva, privatnim sektorom, akademskom zajednicom i drugim zainteresiranima. Kod načela komplementarnosti prema kojim će Republika Hrvatska pružati razvojnu pomoć na područjima u kojima ima specifična znanja i iskustva koji mogu biti korisna za zemlju primateljicu te pridonijeti njezinom razvoju. I kao što je i rekao predsjednik Odbora za vanjsku politiku kolega Zubović Republika Hrvatska je tek unatrag nekoliko godina započela svoju transformaciju iz zemlje primateljice pomoći u zemlju koja je darovateljica pomoći i na međunarodnoj i regionalnoj razini primjerice dobrovoljna davanja Republike Hrvatske u fondove UN-a i druge dijelove sustava Ujedinjenih naroda. Svoju spremnost da aktivnije sudjeluje u procesu izgradnje mira u svijetu te ostvarivanje ciljeva milenijske deklaracije Ujedinjenih naroda Republika Hrvatska je odlučila potvrditi i povećanjem doprinosa za programe i aktivnosti Ujedinjenih naroda koji će se sustavno povećavati za svaku sljedeću godinu. I na kraju ću reći šta znači uopće ta humanitarna pomoć? Mi smo je u Velikoj Gorici iskusili tokom rata godina 1992., 1993. kada je jedan svećenik koji se zove

vozio u Veliku Goricu u našu župu i time je znatno pomogao u prehrani preko 7 tisuća progranika koji su bili u našoj skrbi. Prema tome ovo je jedan krasan prijedlog zakona koji će Hrvatska demokratska zajednica u svakom slučaju podržati. Hvala lijepa. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Dalje se za raspravu prijavio uvaženi kolega zastupnik Anđelko Mihalić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospodo državni tajnici. U ovom trenutku približavanje Republike Hrvatske Europskoj uniji i euroatlanskim integracijama ali i njezinog šireg pozicioniranja u međunarodnoj zajednici javila se potreba za izradu sustavne politike međunarodne razvojne suradnje kao jedne od odrednica vanjske politike Republike Hrvatske. Razvijanje učinkovitog sustava međunarodne pomoći i suradnje jedan je od prioriteta u reformi Ujedinjenih naroda ali i mnogih organizacija Europske unije. Republika Hrvatska je tek zadnjih nekoliko godina započela svoju transformaciju iz zemlje koja je dobivala pomoć u zemlju koja daje pomoć i na međunarodnoj i regionalnoj razini. Razvojna politika jedna je od važnih državnih politika koje podrazumijevaju dobru umreženost i suradnju kako kako državnih institucija tako i privatnih te nevladinog sektora. U rujnu 2006. godine Vlada Republike Hrvatske je osnovala međuresornu radnu skupinu za ocjenu stanja i potreba razvitka politike i razvojne pomoći. Na temelju iskustava većine zemalja članica Europske unije donesena je odluka o institucionalnom okviru humanitarne politike u odnosu na humanitarnu politiku Europske zajednice. Ne treba govoriti o važnosti humanosti da se sudjeluje u davanju pomoći onima kojima je ona u datom trenutku najpotrebnija. Prisjetimo se kako je rekao moj uvaženi kolega zastupnik, prisjetimo se ne tako davne prošlosti za vrijeme Domovinskog rata i u kasnijim godinama obnove naše zemlje koliko nam je značila pomoć humanitarnih organizacija i Vlada države koje su sudjelovale u tim humanitarnim aktivnostima. aktivnostima. Naravno da su se nažalost i tada događale i brojne i kojekakve malverzacije, manipulacije oko toga, ali takve pojave kojih je bilo nisu mogle zasjeniti svrhu i bit međunarodne humanitarne aktivnosti. upravo i zbog toga je dobrodošao ovaj zakon koji će nesumnjivo napraviti puno reda na tom području jer predloženim zakonom omogućiti će se uspostava efikasnog sustava za pružanje službene razvojne pomoći koja uključuju sustavnu provedbu politike i bolju koordinaciju između tijela središnje državne uprave i lokalne samouprave i i javnih institucija koji u okviru svoje nadležnosti sudjeluju u pružanju službene razvojne pomoći. Također, usvajanjem ovog zakona ispunjava se obveza iz pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. Slijedom svega što sam iznio, podržati ću ovaj zakon. Hvala lijepa. lijepo. I prijava za raspravu uvažene kolege zastupnika Arsena Bauka. Izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Naravno, svi se sjećamo ratnih vremena i slučaja kad je Hrvatska bila primateljica humanitarne pomoći, a evo donošenjem ovog zakona na neki način i deklariramo se kao davateljica humanitarne pomoći. Meni je posebno upao u oči članak 4. koji govori na području razvojne suradnje humanitarne pomoći u inozemstvu, Republika Hrvatska ima sljedeće ciljeve: ublažavanje siromaštva i gladi, promicanje održivog gospodarskog, društvenog i ekološkog razvoja, osiguravanje globalnog mira i sigurnosti naročito putem unapređivanja institucija demokracije vladavine prava, dobrog upravljanja te poštivanja ljudskih prava, promicanje opće dostupnosti obrazovanja, poboljšanje kvalitete osnovnih zdravstvenih usluga, promicanje gospodarske suradnje i pomoć u humanitarnim krizama. Kada čitamo hrvatske medije zadnjih

pitanje je kako drugi gledaju na nas i kako mi sami gledamo na sebe. Jer svi problemi koji se navode u članku 4. jednim ekstenzivnim tumačenjem oni koji misle da su bolji od nas također bi nas mogli u tome prepoznati. Ja se ipak nadam da to neće biti takav slučaj, da nećemo ekstenzivno tumačiti ovaj zakon, ali i da nećemo više raditi poteze koji nas u svijetu prikazuju i kao zemlju, dakle u kojoj se krše ljudska prava, u kojoj obrazovanje nije dostupno, u kojoj kvaliteta zdravstvenih usluga nije dobra, u kojoj postoji siromaštvo i glad i sve ono što smo naveli u članku 4. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Prijava za raspravu više nema. Predlagatelj ne osjeća potrebu za ponovnim obraćanjem, ja mu zahvaljujem. Time i zaključujem raspravu. Glasovati ćemo kada se za to steknu uvjeti.